Доброго ранку, шановні колеги, шановні народні депутати, шановні присутні, гості Верховної Ради! Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Я нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати її до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні народні депутати, готові реєструватися? Готові? Пальчик на сенсорну кнопочку поставили? Поїхали тоді. Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 109 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів. Віктора Васильовича Бондаря. Давайте привітаємо Група "За майбутнє". А також Людмила Анатоліївна Буймістер, позафракційна. (Оплески) Вітаємо наших колег! Міцного здоров'я, сили духу і роботи на благо України! Шановні народні депутати, у засіданні Верховної Ради бере участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів. Прошу привітати. Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". На засіданні Погоджувальної ради була ухвалена пропозиція депутатських фракцій і груп про заслуховування на "годині запитань до Уряду" інформації Кабінету Міністрів України про стан забезпечення паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України енергетичними ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 року. народні депутати, пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду". Ну, як завжди, доповідь міністра енергетики України з визначеної тематики – до 20 хвилин. Відповіді доповідача на запитання від депутатських фракцій і груп – до 20 хвилини. Далі відповіді Прем'єр-міністра та членів уряду на запитання від народних депутатів України – до 20 хвилин (1 хвилина – на усне запитання та по 2 хвилини – відповіді на нього). Немає заперечень. Тоді переходимо до розгляду питань. Шановні народні депутати, на трибуну для виступу запрошується міністр енергетики України Герман Валерійович Галущенко. Дякую. Доброго дня, шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати! Цьогорічний опалювальний сезон – це не просто шість місяців низьких температур, насправді ми бачимо вже зараз, що це певне поле енергетичної війни з Росією за монополію в Європі. Сьогодні використовуються енергетична криза Росією задля того, щоб посилити своє геополітичне становище. І ми це бачимо стосовно того, що на сьогодні російські газові сховища заповнені на 99 відсотків, при тому що в інших країнах європейських, наприклад в Австрії - на 55, в Нідерландах – на 30. І насправді мова йде про те, що навіть постачаючи газ через газотранспортну систему України, відповідно станом, наприклад, на сьогодні Росія постачає лише 57 мільйонів на добу кубометрів замість 109, які вони мають постачати відповідно до нашої угоди. Відповідно все це створює передумови для того, щоб дійсно створити, і вже сьогодні створена дійсно енергетична криза в Європі. І тут все це відбувається якраз на тлі того, що однією ключовою метою забезпечення і ціллю енергетичної незалежності нашої держави є якраз інтеграція до ENTSO-E, приєднання до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою. відповідно ми розуміємо, що всі ці дії, які вчиняються, вони насправді мають єдину мету – завадити цьому процесу. На сьогодні ми вже маємо позитивні попередні рішення від ENTSO-E стосовно великого прогресу України у підготовці до синхронізації, і маємо дуже суттєву політичну підтримку ключових наших партнерів, як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах, так і Єврокомісії, стосовно того шляху, який обрала Україна щодо синхронізації з європейською енергосистемою. Але насправді ми теж спостерігаємо, що майже кожен день створюються нові і нові перешкоди, зокрема вже відомо про заборону по вугіллю стосовно ввезення в Україну з боку Російської Федерації. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що це вугілля, яке імпортується з Казахстану, так само створюються штучні перешкоди щодо можливості його імпортування в Україну. Тому ми розуміємо, що це, дійсно, великий виклик проходження саме цієї зими. Але ми абсолютно впевнені в тому, що ми пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими з цього опалювального сезону. Як ми, конкретно Україна планує забезпечити проходження ОЗП. Я вже неодноразово говорив, що ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація. Мова йде про максимальне залучення атомних блоків до виробництва електроенергії. І насправді в цьому прогнозному балансі на цей рік навантаження буде рекордне на атомну генерацію за останні п'ять років. Насправді і мова йде про плюс 7 мільярдів кіловат-годин, що на 15 відсотків більше навіть від минулорічного. І таке збільшення виробництва електроенергії дозволить зменшити потребу у вугіллі на 3,6 мільйона тонн. Безумовно, для забезпечення такої роботи і максимального залучення блоків атомної генерації здійснюються відповідні заходи щодо оптимізації ремонтної кампанії, відповідно переглянутий і природний баланс. І станом на сьогодні працює 11 енергоблоків. І відповідно ми маємо план на листопад почати включати додатково ще два блоки, на початку грудня, а, можливо, ми цей термін теж зсунемо на листопад, ще один блок. Тобто фактично мова йде про те, що в роботі в нас буде 14 блоків з 15. Що є важливо? Важлива є наявність палива. Якраз це є одна із тем сьогоднішнього обговорення. Ключовим моментом є те, що, безумовно, створюючи такі перешкоди щодо постачання або взагалі паливних ресурсів до України, Російська Федерація, безумовно, має можливість вплинути і на обмеження постачання палива. На сьогодні диверсифікація відбувається, але ще є половина блоків, які працюють на паливі Російської Федерації. В цьому плані ми почуваємося абсолютно спокійно, тому що станом на сьогодні резерв палива, який вже закуплений наперед, дає можливість абсолютно спокійно проходити опалювальний сезон. Зокрема, на сьогодні є 146 відсотків річної потреби для блоків ВВЕР-1000 і 150 відсотків річної потреби для блоків ВВЕР-440. Тобто фактично мова йде про те, що ми абсолютно спокійно і надійно забезпечені необхідним ресурсом ядерного палива. Водночас для проходження опалювального сезону ми плануємо, безумовно, навантаження на теплову генерацію. Насправді ми маємо визнати, що протягом останніх років цей вид генерації був недооцінений, ціни на ринку стримувались регулятором, інвестиції і видобуток вугілля були далекі від необхідного. Але робота теплової генерації забезпечується не тільки українським вугіллям. Для прикладу, у жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,3 мільйона тонн вугілля власного видобутку - це близько 85 відсотків від загального постачання. А імпорт хоча був і замикаючим, але склав близько 260 тисяч тонн, з яких на державну генерацію надійшло 36. В листопаді планується збільшити постачання українського вугілля на теплові електростанції близько 1,5 мільйона тонн, водночас у порівнянні з жовтнем зросте частка імпорту вугілля. Зокрема завдяки диверсифікації джерел постачання українські компанії вже уклали контракти на постачання вугілля з Польщею, Сполучених Безумовно, ми працюємо так само над тим, щоб максимально збільшити видобуток вугілля. Хоча за останні 6 років дійсно без інвестицій у вугільну галузь такий видобуток впав у 2. (крапка) 3 рази. Насправді, що є важливо? Важливо є те, що стосовно витрат вугільної продукції, то в розрахунках на весь період проходження ОЗП, зокрема листопад, березень наступного року, вони становлять орієнтовно 8,4 мільйона тонн, при цьому постачання вугілля за рахунок власного видобутку очікується на рівні 7,3, а імпорт - понад 1,2 мільйона тонн. Також дуже важливо для проходження опалювального сезону те, що ми плануємо долучити генерацію на природному газі. Спільно з Укренерго, Нафтогазом, НКРЕКП, розроблений відповідний механізм залучення енергоблоків енергоблоків теплових електростанцій і теплоелектроцентралей, що використовують у якості палива природний газ. Необхідна потужність буде активовуватися лише для балансування системи і буде визначатися як окрема допоміжна послуга. Такий підхід дозволить, з одного боку, фінансово збалансувати підприємства, що працюють на газу, а, з іншого боку, уникнути заборгованості перед НАК "Нафтогазом" і мати мінімальний вплив на ціноутворення на ринку. Зокрема, по розрахунках залучення додаткової потужності на газу дозволить додати у систему 3,5 мільярдів кіловат-годин електричної енергії. Наступного тижня ми очікуємо в понеділок відповідне рішення НКРЕКП, яке надасть можливість в подальшому використовувати таку допоміжну послугу для залучення генерації на природному газі. У свою чергу Нафтогаз зі свого боку готовий забезпечити необхідний обсяг такого газу за спеціальними умовами для потреб енергогенеруючих компаній. Для цього будуть підготовлені відповідні договори, яких буде передбачено, зокрема, в тому числі і те, що я сказав, що ключове, щоб був чіткий графік платежів за спожитий газ для забезпечення ліквідності самого Нафтогазу. Звичайно, важливим питання є забезпечення доступності ціни на електричну енергію. На сьогодні в сусідніх країнах, зокрема Угорщина, Словаччина, Румунія, ціни на електричну енергію… ціна зросла фактично втричі, зокрема зокрема з 2 гривень до близько 6 гривень кіловат-година. В той же час, в Україні відповідний індекс залежно від торгової зони складав 2,1-3,2 гривні за кіловат-годину. Тобто фактично він нижчий, ніж ціни по Європі, в середньому на 85-90 При цьому, що важливо, що зараз вже 70 відсотків електричної енергії продається і купується за довгостроковими контрактами на ринку двосторонніх договорів. І насправді це дає можливість якраз забезпечити більш низькі ціни. У той же час, ціни для побутових споживачів залишаються стабільними, зокрема зміна моделі PSO дала можливість зменшити відповідний тариф для населення до 1 гривні 44 для тих, хто споживає до 250 кіловат, і при цьому залишити тариф на рівні 1 гривня 68 для решти споживачів. І відповідно хочу наголосити, є певні зараз експерти, там відбуваються певні спекуляції стосовно підняття тарифу для населення там після опалювального сезону. Насправді це не відповідає дійсності. Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним протягом всього опалювального сезону. Так само важливе є питання забезпечення газу. Вартість газу для населення лишатиметься стабільним протягом усього опалювального сезону, і відповідно це забезпечується Нафтогазом. І так само є важливим, що уряд запровадив заборону відключення бюджетних і приватних споживачів від постачання електроенергії, природного газу та теплопостачання до кінця опалювального сезону. На сьогодні запаси газу в сховищах становлять більше 18 мільярдів кубічних метрів, насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13 відсотків середні показники за період з 2011 по 2019 рік. І насправді цей рівень, він так само підтверджує готовність українських газосховищ до проходження зими. Що є важливим так само, що "Нафтогаз" має достатній фінансовий ресурс для додаткового імпорту природного газу і для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, це дає нам впевненість в тому, що для захисту населення, бюджетних та соціальних установ будуть забезпечені відповідні як об'єми, так і компенсаторні механізми. Зокрема, за рішенням уряду в жовтні та листопаді ціна газу постачальника "останньої надії" становить 7,96 за куб, запропонована "Нафтогазом" ціна природного газу для потреб релігійних організацій складе 16 554 за тисячу кубів з ПДВ. І важливо тут, безумовно, хочу наголосити на Меморандумі, який дійсно забезпечив стабільну ціну на газ і зі свого боку забезпечив наявність відповідного ресурсу газу для постачання. Зокрема, на сьогодні вже укладена велика кількість договорів бюджетних установ з "Нафтогазом", цей процес триває, і насправді ми впевнені, що ми стовідсотково забезпечимо необхідний об'єм газу і відповідну ціну стосовно наших споживачів. важливе питання, яке так само є одним з ключових для проходження стабільного опалювального сезону, є питання технічного стану, технічного стану генерації. Насправді відповідні перевірки Держенергонаглядом відбуваються регулярно. До початку опалювального сезону було здійснено цілу низку заходів, були підготовлені відповідні приписи стосовно усунення тих чи інших порушень, які були виявлені під час проведення таких перевірок. І, в принципі, на сьогодні відбувається така робоча комунікація з генераціями стосовно того, тих дій, які вони вчиняють для того, щоб усунути відповідні порушення і мінімізувати стан Це є дуже важливо, тому що насправді, навіть маючи ресурс, відповідний ресурс забезпечення паливом, аварійні зупинки, вони суттєво впливають на стан роботи енергосистеми. Відповідно для того, щоб мати більш ефективний і дієвий механізм перевірки можливих таких порушень було відповідно рішення Ради національної безпеки, яке зобов'язало здійснювати такі перевірки оперативно і в складі відповідно залучення різних органів та установ. Насправді все це дає впевненість в тому, що ми готові абсолютно до проходження опалювального сезону. Відповідні необхідні рішення були всі ухвалені урядом. І насправді на сьогодні мова йде про те, що такі рішення, питання виконання рішень будуть моніторитися і в залежності від цього прийматися відповідні рішення. зі свого боку міністерство так само підготувало цілу низку законопроектів, які стосуються різних питань, зокрема щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, щодо посилення інституційної інституційної спроможності держави в сфері енергетики, які будуть… частина вже опрацьована, частина будуть представлені найближчим часом. Відповідно важливим так само для проходження опалювального сезону є і такі перспективні речі, як енергоефективність. Я хочу подякувати за те, що в парламенті створено відповідне міжфракційне об'єднання, яке, дійсно, підтримує ці ініціативи, які є є в сфері енергоефективності і які в подальшому дадуть нам можливість заощадити відповідно ті ресурси, які необхідні будуть для сталого проходження опалювального сезону. Дякую за увагу. Ви завершили, Германе Валерійовичу? Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до запитань з визначеної теми до міністра енергетики України від депутатських фракцій і груп. Прошу записатися на запитання.

Ігор Гузь, 19 виборчий округ, "За майбутнє". Пане міністре, дивіться, ось тут я перед вами. Коли ви йшли на посаду, ми говорили з вами про 10-у шахту, я про неї тут давно згадую. У нас зараз немає вугілля власного, у нас багато криз з цим пов'язаних. я запрошував пана Прем'єр-міністра на Волинь. Дякую, що він приїхав, але в Нововолинськ на 10-у шахту не заїхав. Чи є бачення у міністерства, що робити з єдиною шахтою, яка сьогодні будується в країні? Вона єдина, там 30 мільйонів тонн покладів вугілля. У нас криза, у нас проблеми, це енергетична безпека нашої країни. Я хотів би, щоб уряд і міністерство дали бачення: ми її будуємо, добудовуємо, ми її закриваємо, в якому стані вона перебуває? З точки зору захисту наших інтересів її треба добудувати, там вкладено 1,5 мільярда гривень. Дякую. Дякую за запитання. Насправді я абсолютно згоден з тим, що коли ми імпортуємо вугілля і платимо високу… Насправді сьогодні ціна вугілля сягає до 300 доларів, а особливо, якщо мова йде про вугілля, яке постачається морським шляхом. Тобто насправді, безумовно, важливо є те, щоб ми максимально подивилися на можливості швидкого, оперативного збільшення власного видобутку. І якщо такі можливості є реальні і швидкі, і є можливість дійсно вкласти гроші, отримати вітчизняне вугілля, безумовно, це має бути і є ключовим пріоритетом.

Дякую. Бондар Михайло, "Європейська солідарність". Пане міністр, я відкрию вам трошки таємницю: якщо весною-літом не готуватися до опалювального періоду осені-зими, то воно вийде так, як вийде. І ви будете весь час говорити, що хтось вам мішає, але тільки не ми. Якщо ви не будете вкладати у вугільну галузь, якщо ви не будете розвивати вітчизняний якраз енергоринок, нічого з цього не вийде. І коли ви будете декларувати, що ви готові приєднатися до Європейського співтовариства, а в той самий час брати електроенергію з Росії і Білорусі, вам теж нічого в цьому не вийде. Тому в мене питання. Якщо ви не відстоюєте цифри, які треба для вітчизняної енергетики, чи це не є спрямована якраз дія ваша для цього, щоб Україна не вступила в Європейське енерготовариство разом з Президентом Зеленським, який підписує такі закони про імпорт електроенергії з країн Білорусі і Росії? Дякую за запитання. Насправді жодні закони Президент Зеленський не підписує стосовно імпорту. І питання імпорту і експорту – це є повноваження Національної комісії з регулювання (НКРЕКП). Але питання, я вам скажу, що на сьогодні жодного кіловата імпорту не поступило до України. Тому я просто не розумію, для чого зараз про це говорити. Інше питання - стосовно необхідності того, щоб більше коштів вкладалося в розвиток вітчизняного, безумовно, я з тим абсолютно згоден. І ми якраз про це говоримо, що ми маємо на перше місце поставити якраз збільшення видобутку власного. Дякую, Герман Валерійович. Слово надається народному депутату України Сухову Олександру Сергійовичу, депутатська група "Довіра". 10:29:58 СУХОВ О.С. Доброго дня. Прошу передати слово Олегу Кулінічу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Іванович Кулініч, будь ласка. Дякую. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Пане міністр, до вас конкретне запитання. До нас звертаються дуже багато споживачів, наших виборців, які в свій час перейшли на електроопалення. Але з 1 січня поточного року тариф на електроопалення зріс більше ніж на 50 відсотків. Люди переходили з метою заощадження, а по факту такого не відбувається. Я неодноразово вам задавав це питання, ви мене запевняли, що він буде переглянутий. Тому, чи буде переглянутий тариф або збільшений коридор цього пільгового тарифу? І друге запитання. Дуже багато звернень стосовно бюджетних установ, які переходять до постачальника "останньої надії". Чи здійснює міністерство моніторинг в областях, скільки подано заявок, скільки підключено уже до Нафтогазу бюджетних установ? Тому що, за нашою інформацією, такий відсоток дуже невеликий, десь в районі 25 Будь ласка, дайте конкретні відповіді на ці два запитання, і що буде робити з цим міністерство. Дякую. 10:31:11 ГАЛУЩЕНКО Г.В. Дякую. Насправді от в мене офіційна інформація, яка надана якраз Нафтогазом - я почну з другого вашого запитання,

постачальника "останньої надії", дійсно, там було питання, коли, дійсно, випадали на ПОН. Саме для цього уряд ухвалив відповідне рішення, щоб не було, що ціна відповідно збільшується, коли випадають на постачальника "останньої надії", і якраз прийнято рішення, що ті, хто потрапив на постачальника "останньої надії" з жовтня по грудень, в цей період, то для них ціна не… тобто не буде ціна, яка є, як зазвичай, для постачальника "останньої надії", а залишається на рівні 7,96. стосовно електроопалення, насправді це питання того, що загальний тариф зменшений до 1 гривні 44, відповідно питання в тому, чи чи є можливість для електроопалення визначати окремо якусь пільгову ціну. Це треба окремо пропрацювати. Дякую.

щоденний план постачання вугілля на теплоелектростанції, щомісячний. Що стало причиною і які компанії, можна сказати, саботували цю роботу влітку? Адже це основний напрямок, тоді і найдешевші, я би так сказав, енергоносії. Хто винен як мінімум в тому, що на складах не вистачає як імпортного, так і нашого вугілля? І наступне питання хотілось би до вас проговорити. У нас в Раді існує міжфракційне об'єднання "Енергоефективна Україна", і ми ведемо цілеспрямовану роботу по тому, щоб в майбутньому в людей в платіжках були значно менші суми і щоб люди використовували електроенергію, і взагалі енергію, більш раціонально. Що робиться для того в міністерстві і які ваші подальші плани? дивіться, що стосується першого вашого запитання. Насправді ситуація ринку травня, червня, липня цього року, в принципі, вона вбила можливість теплової генерації взагалі виробляти і продавати. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, ціна падала в певні години до 20 копійок на кіловат, це навіть менше собівартості атомної генерації. тут, знаєте, це є такий ланцюг, який призвів до того, що, дійсно, для теплової генерації було невигідно виробляти електроенергію кіловат на вугіллі, бо вони мали реалізовувати її у збиток. Тому насправді там цілий ряд заходів було здійснено, в тому числі і міністерством, величезна кількість нарад для того, щоб НКРЕКП прийняла, ухвалила відповідні рішення, які дали можливість стабілізуватися ринку. Як тільки ринок стабілізувався, відповідно одразу з'явилась економіка для підприємств. Стосовно Держенергоефективності. Ну, це дуже важлива тема дійсно. І я, до речі, дякую за це об'єднання. ключова тема, яка, до речі, звучить на всіх міжнародних майданчиках. От я щойно повернувся з енергетичної зустрічі з Глазго. І відповідно там так само обговорювали енергоефективність. Насправді це є ключовим. Тому що, дійсно, ми бачимо, наскільки ми можемо заощадити використання палива і і відповідно використання інших ресурсів. Тому, безумовно, ми напрацювали. У нас вже новий голова є Держенерго, є відповідний фонд, який так само здійснює роботу. Тому насправді це буде один із ключових і пріоритетних напрямків, який почнеться найближчим, вже найближчим часом реалізовуватись в масштабах держави. Дякую.

Дякую. Микола Скорик, фракція "Опозиційної платформи - За життя". Пане міністр, у мене питання до вас і, мабуть, до всього Кабінету Міністрів, тому що це не тільки ваша компетенція, я маю на увазі ціну газу для промислових підприємств, а точніше для Одеського припортового заводу. На сьогоднішній день це підприємство не працює. Люди декілька тижнів тому приходили під стіни Верховної Ради, вимагали, щоб дійсно було вирішено питання стосовно прямих договірних відносин між Нафтогазом і Одеським припортовим заводом. Це залежить від Кабінету Міністрів. Люди вимагають чіткої відповіді, коли це питання буде вирішено, коли підприємство запрацює. Тому що це питання продовольчої безпеки нашої держави. Це питання декількох тисяч робочих місць. Це питання надходження до бюджетів всіх рівнів. Це дуже важливе питання. Це перлина нашої промисловості. Прохання дати конкретні терміни, коли це питання буде вирішено. 10:37:12 ГАЛУЩЕНКО Г.В. Дякую за запитання. Насправді, дійсно, ми спостерігаємо, що ті підприємства, які які використовують газ як сировину для виробництва, дійсно, вони при сьогоднішніх цінах мають певні проблеми стосовно економіки виробництва. Це питання насправді вже піднімалося, і ми пропрацьовуємо його в уряді, як можливо, як можливо, які можливі шляхи або механізми стосовно того, як вирішити це питання для підприємств, які використовують газ як сировину. Якщо ви дозволите, я до вас звернуся потім з конкретними... Шановний Германе Валерійовичу, а якщо дозволите, я до вас звернуся. Все-таки в нас є певний регламент, таймінг, і в нас 1 хвилина дається на запитання і 2 хвилини – на відповіді. Я дуже би просив, щоб ваші відповіді були настільки розгорнуті, щоб депутати не мали потреби потім до вас звертатися офлайн, тому для цього і є парламентська трибуна. Будь ласка, слово надається народному депутату України Яценку Антону Володимировичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 10:38:32 ЯЦЕНКО А.В. Шановний доповідачу, у мене до вас питання, яке зараз турбує всю країну, – це підняття, можливе підняття цін на транзит газу. Ви знаєте, що облгази піднімають в 3-4 рази, в 5 разів навіть, і тому це просто вибух, і уряд нічого для цього не робить, на жаль. І яка сьогодні співпраця з НКРЕКП по цьому питанню, щоб цього не допустити, щоб люди не платили і бюджетні установи не платили зайві гроші? І питання друге, це вже до Прем'єр-міністра України. Ми знаємо, що вже рік діє так званий Закон про касові апарати, через який проходять ФОП постійні мітинги і так далі. Але питання в тому, що цей закон 5224 було сфальшовано, і правка, яка зобов'язала всіх брати ці апарати, була... не голосувала Рада, і після голосування з'явилася, дуже резонансне. Тому, будь ласка, що ви

збільшували сьогоднішні існуючі тарифи. І це викликало таку велику, дійсно, і медійну відповідно історію. Але насправді питання в тому, що ці заявки, які вони подавали, вони в більшості випадків не обґрунтовані з точки зору цифр, з точки зору інвестиційних програм, з точки зору дійсних витрат на тариф. Тому тут у нас насправді до питання співпраці з НКРЕКП, ми дуже тісно якраз в цьому питанні з ними співпрацюємо. І ми впевнені абсолютно в тому, що коли такі заявки будуть розглядатися НКРЕКП, вона абсолютно об'єктивно розгляне ці цифри і збільшення такого тарифу, як насправді було заявлено при публікації таких даних, точно не відбудеться. Дякую. І крайнє запитання сьогодні, завершальне, до міністра енергетики України від народного депутата Рущишина Ярослава Івановича, фракція політичної партії "Голос". 10:41:14 РУЩИШИН Я.І. Прошу передати Васильченко Галині. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Галина Васильченко. Галина Васильченко, об'єднання "Справедливість". Шановний пане міністр, скажіть, будь ласка, найперше питання, яке цікавить виборців: чи ви є вакцинованим? І аналогічне питання у мене до пана Прем'єра. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, аналогічно: чи ви є вакцинованим, чи показуєте своїм прикладом, наскільки це важливо? І друга частина мого питання стосується енергоефективності в громадах. Які саме заходи передбачаються в 22-му році для того, щоб державний бюджет України допоміг громадам з заходами енергоефективності? І оскільки протягом останніх років у рамках децентралізації все більше і більше повноважень було покладено на громади, їм дуже і дуже не вистачає ресурсів. Я подавала бюджетну пропозицію, щоб збільшити ПДФО до 65 І комітет її врахував і дав доручення уряду розглянути це питання. Тому зараз слово за урядом. Скажіть, будь ласка, яка перспектива того, що громадам справді буде легше… Дякую за запитання. Перше питання. Дуже коротка відповідь: я вакцинований, і вакцинувався один з найперших. Тому насправді, знаєте, це це питання, на яке нема іншої відповіді, і це те, що дійсно треба робити, і що всі громадяни мають це розуміти. Друге: стосовно енергоефективності. енергоефективності. Насправді це те, що я вже зазначив, це дуже важливий напрямок, тому що ми бачимо в ньому величезну перспективу. Насправді на сьогодні ми працюємо двома напрямками. Перший – це Фонд енергоефективності, в який закладено додаткові кошти в бюджеті на наступний рік. І це Держенергоефективність, Держенергоефективність, яка здійснює програми інші, це стосовно "теплих кредитів" і так дальше. На наступний рік ми плануємо спільно, ми працюємо спільно над цією темою. Це не тільки тема міністерства, це і Міністерство громад, це і Міністерство інфраструктури. Ми працюємо спільно разом з тим, щоб розпочати велику програму якраз наступного року. І попередньо ми плануємо зробити декілька декілька пілотних великих проектів стосовно якраз енергоефективності великих будинків, показати, наскільки це може бути ефективно в використанні електроенергії і наскільки швидко це можна зробити. Дякую. Дякую вам, Германе Валерійовичу. Будь ласка, займіть своє місце. Шановні колеги, переходимо до запитань з визначеної теми. переходимо до запитань до Прем'єр-міністра та членів уряду від народних депутатів. Прошу народних депутатів записатися на запитання до членів уряду.

Доброго дня! Роман Соха, 75 округ, Запоріжжя. В мене питання до міністра МВС. Я прошу, Руслан Олексійович, я прошу дати матеріали на екран. Питання щодо ситуації, яка відбулася 3 листопада у Запоріжжі. На мітингу проти вакцинації поліція дуже жорстоко побила людей, побила так, що одну людину повертали до життя протягом 15 хвилин. Останній раз таке відбувалося у місті, коли там керувала не влада, а "смотрящие". Тому звертаюся до пана міністра, я дуже з повагою до вас ставлюся, і прошу провести розслідування, покарати та звільнити винних. Люди не повинні боятися висловлювати свою думку. Від себе особисто хочу закликати всіх українців вакцинуватися, тому що колись це врятує вам життя. Дякую. Доброго дня! Зазначена особа вже відсторонена від виконання обов'язків, розпочато службове розслідування, і за його результатами буде прийнято принципове рішення. Слово надається народному депутату України Ковальчуку Олександру Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:46:28 КОВАЛЬЧУК О.В. Доброго дня! Прошу передати слово Максиму Перебийніс. ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Перебийніс, будь ласка. Доброго дня, колеги! Хотів би все-таки почути від Прем'єр-міністра відповідь на питання пані Васильченко, чи вакцинований він, коли, і якою вакциною він був вакцинований? Це перша половина питання. І друга половина питання до уряду. уряду. Ч ому у нас досі не регламентований і не обмежений вхід до судів та суддівських адміністрацій людям, які не вакциновані та не мають ПЛР-тесту? Дякую. Дякую за ваше питання. Звісно, я вакцинований, і вакцинувався у червні місяці в межах вакцинації трудових колективі разом з колективом Кабінету Міністрів України і Секретаріату Кабінету Міністрів України. Маю внутрішній і зовнішній ковід-сертифікати - дві дози Pfizer Comirnaty. Всіх закликаю. Моя родина вся вакцинована різними вакцинами, тому що вони всі, ці вакцини, які є в Україні,надійні, всі безпечні. І завжди всіх закликаю вакцинуватися: і народних депутатів, і всіх громадян, і мешканців України. Стосовно другої частини вашого питання. Зараз попрошу також міністра охорони здоров'я доповнити. Фактично є наказ Міністерства охорони здоров'я, який зобов'язує вакцинуватися певній категорії працівників в умовах епідемії в Україні у відповідності до законодавства України. Також зараз міністерство опрацьовує інший перелік категорій працівників, які мають бути обов'язково вакцинованими. Стосовно допуску вакцинованих осіб в окремі приміщення. Якщо є зауваження по якихось державних установах, звичайно, ми ці речі перевіримо, проконтролюємо. В "червоних" зонах допуск в публічні установи має відбуватися лише за наявності двох доз або або за наявності одної дози і тесту на COVID, який діє в часі 72 години. Віктор Кирилович, прохання доповнити, якщо я щось забув. Все сказав. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Прощуку Едуарду Петровичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:48:59 ПРОЩУК Е.П. Едуард Прощук, 85 виборчий округ, Прикарпаття. У мене запитання до міністра охорони здоров'я. Вкотре піднімаю питання, що на Прикарпатті відсутні виплати медикам гірських районів. До мене надходять численні звернення від медичних установ та медиків, я говорю про невиконання Постанови Кабінету Міністрів "Про умови оплати праці осіб, які працюють у гірських районах". Це невиконання напряму стосується наших медиків, адже тарифні ставки та посадові оклади працівників мають бути підвищені на 25 відсотків. На мої неодноразові письмові та усні звернення отримую тільки шаблонні відписки, що ці доплати можуть бути здійснені із місцевих бюджетів. Віктор Кирилович, ви напевно, не розумієте, що йде мова про чотири тисячі медиків Прикарпаття - це близько 20 відсотків всіх медичних працівників нашої області. Тому скажіть мені, будь ласка, коли медики гірських районів отримають належне фінансування, визначене законодавством України? Дякую. Дякую за запитання. На сьогодні Міністерство охорони здоров'я веде системну політику про збільшення заробітних плат для медичних працівників. В проекті бюджету на 2022 рік закладено безпрецедентне збільшення заробітних плат медичним працівникам, яке буде встановлено на рівні: заробітна плата для медичної сестри – 13 заробітна плата для лікаря – 20 тисяч гривень. Також в програму медичних гарантій ми закладаємо всі коефіцієнти, які передбачені сьогодні чинним законодавством, і передбачають як надання медичної допомоги в гірських районах, так і в сільській місцевості. Я думаю, що наступний бюджет, який буде прийнятий в цьому залі, буде повністю передбачати всі виплати і доплати медичним працівникам і буде становити гідну заробітну плату. Дякую.

чому Зеленський не підписує даний законопроект? Кожна година непідписання коштує 30 життів, кожних 12 годин непідписання коштує приблизно 360 життів, і це страшна математика. Тому, пане Зеленський, терміново підпишіть законопроект про кисневі станції. І друге. До міністра охорони здоров'я, у Миколаєві ми маємо станом на вчора критичну ситуацію зі штурмом лікарні з вимогою дати кисень, це є критична ситуація. Поліція, до якої звернулися медики, виявилася абсолютно недієздатною, що більше, медики у різних регіонах України мають заборгованість по виплатах ковідних доплат за їхню роботу. Дякую за запитання. Розпочну із другого запитання - про ситуацію, яка сталася в Миколаївській області. Сьогодні в Миколаївську область виїжджає мій заступник, який розгляне ситуацію, що сталась безпосередньо в конкретній лікарні, про яку йшла мова, а також подивиться і іншу ситуацію: щодо доступності

які включені до переліку керівника робіт з надання допомоги хворим на коронавірусну хворобу, урядом України з жовтня 2020 року виділено вже 4 субвенції на загальну суму 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Це дозволило змонтувати 160 систем централізованого постачання кисню, встановити понад 130 автономних кисневих станцій та понад 250 кріогенних газифікаторів. Остання субвенція в розмірі 395 мільйонів гривень урядом була надана у кінці вересня для купівлі нових кисневих станцій і кріогенних газифікаторів. Міністерство охорони здоров'я постійно тримає на контролі ситуацію щодо стану киснепостачання в кожному з регіонів. На запити обласних державних адміністрацій ми оперативно опрацьовуємо питання виділення коштів із спеціального фонду. Так, нещодавно ми знову ж таки урядом виділили додатково 107 мільйонів для закупівлі кисневих станцій для Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської, Донецької областей. Прийняті вчора Верховною Радою України зміни до Закону про Державний бюджет дозволять нам здійснити закупівлю кисневих станцій ще орієнтовно для 130 лікарень, як альтернативні джерела киснепостачання, і ці станції будуть встановлюватися в лікарнях так званої другої хвилі, для того щоб кожен, хто потрапить до лікарні, отримував кисень. Але хотів би сказати, вакцинована людина… Веде Дякую. Слово надається народному депутату України Павленку Ростиславу Миколайовичу. Але перед тим, як я надам вам слово, я попрошу Раду забезпечити, щоб пішла хвилина рівно, так, як це передбачено в Регламенті.

Дякую. У мене питання до уряду наступне. Згідно інформації, яка надходить з регіонів, громади зараз не в змозі заключити відповідні договори на постачання енергії. Також ми знаємо, що дві третини ТЕЦ сьогодні не працюють. Тому, які заходи вживає уряд для того, щоб забезпечити необхідну кількість енергетики для наших громадян, зокрема убезпечити їх від віялових відключень? Шановна пані народний депутат, я не знаю, про яку енергію саме ви сказали. Якщо йде мова про газ або теплову енергію, то всі угоди з НАК "Нафтогазом" укладаються так, як це і прописано в меморандумі з органами місцевого самоврядування. На сьогодні з 8 тисяч верифікованих вже більше половини пройшли відповідні процедури в ProZorro і укладена вже достатня кількість договорів. Окрім цього, і газ, і тепло постачаються безперервно, урядом прийняті відповідні рішення про неможливість розірвати постачання газу і не постачати газ для теплокомуненерго, для тих бюджетних і комунальних установ, які мають власні котельні. Тобто забезпечення газом безперервне і його неможливо зупинити. Забезпечення теплом на сьогодні лежить у сфері відповідальності місцевого самоврядування. Фактично більше ніж в 97 відсотків громад, де це необхідно, опалювальний сезон розпочався там, де температурні коефіцієнти, особливо в південних областях, ще дозволяють не включати окремих окремих споживачів, там органи місцевого самоврядування приймають ці рішення, і вони обґрунтовані на місцевому рівні. Стосовно електроенергії, сьогодні міністр енергетики з трибуни також уже доповідав про стабільну роботу енергосистеми України на сьогоднішній день, про завершення ремонтної програми по трьох блоках атомних електростанцій в цьому місяці. І фактично ми говоримо про те, що забезпечення енергією всіх видів громадян України буде відбуватись безперебійно цього опалювального сезону. Я попрошу міністра енергетики також доповнити більш конкретними фактами. Дякую. Дякую. Насправді, дійсно, те, що ми говорили про те, що ми абсолютно впевнені в тому, що відключень не буде і спокійно пройдемо цей опалювальний сезон. І питання в тому, що ми бачимо, за рахунок чого, є чіткі плани, за рахунок яких видів палива, як ми будемо забезпечувати стабільну роботу теплової генерації, відповідно атомної генерації. І жодних віялових або взагалі жодних відключень не буде. Дякую. Інна Совсун, фракція "Голос". Питання до Прем'єр-міністра два. Пане Прем'єр-міністр, станом на сьогодні на ТЕС є запаси вугілля в сумі 506 тисяч тонн. Вчора наші запаси становили 528 тисяч тонн. Відповідно ми маємо скорочення на 4 відсотки за день. Якщо таке скорочення буде продовжуватися, то нам вугілля вистачить ще на 22 дні. Скажіть, будь ласка, яким чином ви плануєте перекривати цю нестачу? Тому що зараз і Росія, і Казахстан не допускають вугілля до України. І будь-яка інформація про те, що ви будете переводити на газ, на превеликий жаль, необґрунтована економічно. Дуже хочу почути цифри по тому, скільки це буде коштувати. Так само хочу підтвердити інформацію, чи було доручення РНБО до уряду розробити графік віялових відключень електроенергії по країні. І окремо прохання до Прем'єр-міністра взяти під особистий контроль реалізацію прийнятого вчора законопроекту щодо кисневих станцій. Тому що попередній досвід показує, що це питання дуже повільно… 10:59:03 ШМИГАЛЬ Д.А. Жодних доручень РНБО щодо розробки будь-яких графіків віялових відключень, як ви сказали, звісно ж, не було, їх немає. Перше. Друге. Стосовно кисневих станцій міністр охорони здоров'я чітко дав відповідь. Ми вже спрямували 400 мільйонів доларів на закупівлю кисневих станцій. Додатково ще понад 100 мільйонів спрямували буквально ось ці тижні, цей і минулий тиждень, це лікарні першої хвилі. Зараз додаткові гроші. У нас, по-перше, до кінця року в спецфонді буде ще 800 мільйонів, плюс вчорашній законопроект - це ще додаткові гроші. За ці гроші можна закупляти уже резервні станції для другої хвилі лікарень, які, звичайно, треба зробити обов'язково. Але вони сьогодні не впливають на постачання кисню в тих лікарнях, де лікуються люди, які захворіли на COVID. Це також дуже важлива інформація, і прошу її дуже уважно сприймати. Стосовно першої частини вашого питання - постачання вугілля, попрошу доповнити міністра енергетики. Дякую за запитання. Насправді те, що ми вже зазначили, що ми плануємо використовувати газ для виробництва електроенергії, це дійсно питання дуже суттєво і детально пророблялося, тому що ми не можемо просто допустити те, щоб, використовуючи газ, рівень боргів і нерозрахунків в самій системі просто збільшувався. Саме для цього те, що я вже зазначав, ми розробили концепцію зробити спеціальні допоміжні послуги, причому все це робилося за участю якраз генерацій теплових, для того щоб вони вийшли на можливість реалізовувати свою електроенергію, вироблену на газу, з прибутком. Відповідне рішення ми очікуємо в понеділок, відповідне рішення Національної комісії з регулювання, регулятора. Дякую.

Васильєв Ігор, Суми, Сумський район. Запитання до міністра енергетики пана Галущенка. Ми раді всі чути, що, дійсно, населення забезпечено відповідними тарифами щодо постачання газу та на тепло, але багато, досить велика кількість скарг йде саме на якість постачання, якість надання цих послуг. Безпосередньо в мене в області це Сумигаз, там черги співмірні хіба що з чергами на вакцинацію: по 100 людей стоять в черзі і не можуть розібратися, як нараховуються ці платіжки, чи вірно їм вони нараховуються, чи із запізненням, не можуть укладати договори на постачання газу. Відповідно ми як влада зобов'язані зробити все, щоб монополісти надавали якісні послуги. Чи плануються здійснюватись перевірки, щоб... Дякую за запитання. Насправді, якщо є конкретні випадки і такі приклади, які ви називаєте, коли не забезпечено якісно надання послуг відповідними постачальниками, є можливість звернутися до відповідної структури, і тоді будуть проведені перевірки і їм доведені відповідні приписи, які вони мають виконати.

Звісно ж, ми працюємо над тим, і я вже сьогодні казав, перше: НАК "Нафтогаз" і уряд прийняли рішення, що у разі, якщо людина випадає на постачальника "останньої надії", протягом цих двох місяців ціна ПОН, так званого постачальника "останньої надії", буде 7,96 у НАК "Нафтогазу". Тобто це така сама ціна, як у звичайних споживачів НАК "Нафтогазу". І це дає людям змогу спокійно, незважаючи… не знаю, як ви кажете, якщо десь є черги чи зловживання, дочекатись, укласти угоду і перейти на звичайне споживання. Це теж дуже важлива інформація, тому що таких випадків зараз побільшало, і, власне, уряд вживає заходів, щоб не допускати таких речей, про які ви сьогодні говорили. Окрім цього, ми розуміємо, що Нафтогаз також робить все можливе з точки зору річного тарифу – 7,96, з точки зору тарифу для теплокомуненерго – 7,42 і з точки зору бюджетної сфери, школи, садочки, релігійні організації і церкви, лікарні, всі вони отримують газ по 13 гривень 80 копійок без ПДВ і без транспорту. Це також важливі елементи, які убезпечують стабільність газопостачання і теплопостачання цього опалювального періоду. Дякую.

У мене питання до міністерки економіки України. Ще до вчора ви очолювали Координаційну раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва при Президентові України. Підприємці вважають, що нереєстрація напрацьованого і погодженого цією радою проекту закону є дискредитацією всієї роботи, де нібито відбувався діалог з представниками малого бізнесу. Конкретне питання: чи буде зареєстрований проект закону, що стосується відміни тотальної фіскалізації з 1 січня 22-го року? Дякую за запитання. Дійсно, Координаційна рада по врегулюванню питань по малим підприємцям і фізичним особам-підприємцям була створена при ОП саме для того, щоб налагодити діалог. І дійсно, напрацьований законопроект, над яким підприємці працювали протягом останніх 9 місяців, він не передбачає зміну ситуації по фіскалізації з 1 січня. Він передбачає певні нюанси виявлення ризикових сфер діяльності і так далі. Тому так, цей законопроект, я думаю, що з великою долею вірогідності одним із членів цієї робочої групи, який є народним депутатом, буде зареєстрований. 11:06:00 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду за участь в роботі Верховної Ради України. їхнього розгляду. Але давайте перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань… Шановні колеги, будь ласка, народні депутати залишаються. Йдуть тільки члени уряду. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця. Є пропозиція. Є така пропозиція сьогодні, як це інколи ми і робили, скасувати перерву з 12 до 12:30 та "Різне", у зв'язку з чим працювати в режимі пленарного засідання до 12:30. Потім перейти до депутатських запитів. І після цього закрити пленарне засідання. Погоджуєтеся? Нам треба проголосувати за це рішення. Будь ласка, народні депутати, будь ласка, підготуйтеся до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. З процедури, будь ласка, Нестор Іванович. будь ласка, Нестор Іванович. не позбавляйте депутатів можливості виступити в "Різному". Просимо вас і вносимо таку пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді, дивіться, я все рівно тоді буду ставити почергово ці пропозиції. І яка набере 226, така й буде. Перша пропозиція. Ви ж знаєте чудово, що ad hoc одноразово можна відмовитися від цих питань. Тому, будь ласка, давайте поставимо першу пропозицію, потім – другу. Яка набере більшість, така й буде. Добре, колеги? Тоді, з вашого дозволу, ставиться перша пропозиція: скасувати перерву з 12 до 12:30 та "Різне", у зв'язку з цим працювати в режимі пленарного засідання до 12:30, потім перейти до депутатських запитів і після цього закрити пленарне засідання. Шановні колеги, ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

За-228 Рішення прийнято. Друга пропозиція ставитися не буде. Дякую, шановні колеги. Тепер переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням розгляду порядку.... А, перепрошую, надійшла заява від двох депутатських груп із заміною на виступ. Шахов Сергій Володимирович, будь ласка. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, на жаль, коли виступав міністр енергетики з цієї трибуни, не відповів на запитання голови групи "Довіра" Олега Кулініча, який поставив чітко, виважено: 25 відсотків всього-на-всього підключено державних установ, дитячих садочків, шкіл, лікарень до опалення, тому що невідомо яка ціна сьогодні на газ і розриваються контракти. Чому сьогодні заявляє один з очільників Нафтогазу України, якого звільнили, що газ український коштує 1 гривню, а продають державним установам по 35 гривень? І також не запустили сьогодні опалення в багатьох містах, всього 25 відсотків, і продовжено до 15 листопада типу підключення. Люди повинні, діти повинні сьогодні в холоді навчатися. По-друге, 600 тисяч людей перейшли сьогодні з газу на електроенергію опалення. Чому ціна для цих людей без пільги була 90 копійок - стала 1 гривня 68? Хотілося б запитати знов-таки в міністра енергетики, чому на складах вугілля всього-на-всього залишилося на п'ять Хто буде відповідати сьогодні за кризу в енергетичному секторі? Чому вугілля купується по 300 доларів, коли українське вугілля можна добувати на нашій землі, і буде коштувати в десять разів дешевше, даючи робочі місця, даючи заробітну плату, і годувати своїх шахтарів, а не іноземців? Чому сьогодні ніхто не відповів за те, що шахтарям повинні 2,5 мільярда гривень практично? На День шахтаря не виплатили заробітну плату, і на Новий рік не виплатять заробітну плату. Хто буде відповідати? Прошу до уваги взяти міністру МВД Денису Монастирському: 175 стаття Кримінального кодексу, відповідати повинен кожен директор шахт, хто не виплачує заробітну плату. Тепер те, що стосовно до лікарень і COVID. Подивіться сюди. Оце робиться в місті Старобільську Луганської області. Люди помирають без їжі, без води, в холоді, в голоді, без ліків. Прямо в палаті Прямо в палаті відро стоїть, в ковідній, немає туалету. Хто буде відповідати за це? І кисню також немає. Прошу зробити негайну перевірку в Луганській області лікарень і дати можливість сьогодні все ж таки дати на-гора відповідь, чому не звільнений губернатор Луганської області і не покараний. Дякую, Сергій Володимирович. Шановні колеги, зараз переходимо до розгляду першого питання. Це проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (реєстраційний номер проекту Шановні колеги, є пропозиція розглянути це питання за скороченою процедурою. Для прийняття цього рішення потрібно 150 голосів. Прошу народних депутатів зайняти свої… Ставлю на голосування пропозицію. Будь ласка, прошу підтримати та проголосувати.

За-205 Рішення прийнято. Шановні колеги, запрошую до слова автора цієї постанови, народного депутата України Михайла Михайловича Цимбалюка. Будь ласка, Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановна президія, шановні народні депутати! 19 жовтня 2021 року Верховна Рада України ухвалила рішення про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України". Розгляд цього законопроекту та ухвалення щодо нього рішення відбулося із порушенням вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради, а тому воно не може вважатись прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбаченому цим Регламентом спосіб. Проголосований раніше законопроект матиме негативний вплив на стан грошово-кредитної політики, координацію діяльності Національного банку України та уряду, і таким чином на розвиток економіки України загалом. це може негативно вплинути на сектор бюджетного кредитування реального сектору економіки. Попри важливість питання вдосконалення діяльності НБУ, проект закону містить низку пунктів, які погіршать прозорість і ефективність його діяльності з точки зору інтересів суспільства та економіки держави. У проголосованому законопроекті вилучили вимогу до зайняття посади члена Ради Нацбанку, що стосується постійного проживання в Україні. Ми вже маємо негативний досвід роботи у наглядових радах державних компаній осіб, що постійно не живуть в Україні. Законодавчий документ, вдумайтеся, обмежує надання Національним банком України інформації Кабінету Міністрів стосовно діяльності НБУ і банківської системи, а також складання проекту Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету. Незрозуміло, чим викликане таке обмеження, адже воно однозначно погіршить ситуацію. Прошу підтримати проект постанови. Дякую, Михайло Михайлович. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Віталійович Кальченко. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (реєстраційний номер проекту закону 5850 і реєстраційний номер проекту постанови 5850-П), він внесений народними депутатами Тимошенко та Цимбалюком. Цим проектом постанови пропонується скасувати рішення парламенту про прийняття в другому читанні та в цілому закону реєстраційний номер 5850, оскільки, як автори вказують у пояснювальній записці до проекту, розгляд цього законопроекту, ухвалення щодо нього рішення відбулося з порушенням вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради. Комітет звернув увагу на те, що при розгляді й голосуванні проекту закону автори проекту постанови не вказують конкретні порушення Регламенту, але висловлюють зауваження щодо змісту законопроекту. Отже, у підсумку регламентний комітет ухвалив висновок на проект постанови реєстраційний номер 5850-П і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо його прийняття або відхилення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, є необхідність обговорити це питання? Є. Якщо інші не наполягають, я просто тоді надам слово… Хто від ОПЗЖ буде? Колтунович. Будь ласка, Олександр Сергійович Колтунович, 2 хвилини. Якщо більше ніхто не наполягає, переходимо до голосування. Дякую. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні колеги! Ми коли у свій час подавали свої пропозиції до другого читання щодо цих проектів законів, там було кілька десятків і моїх пропозицій до даних законопроектів. Чому для нас неприйнятні були ці проекти законів? Тому що вони фактично… там їх кілька було, банківських законів, вони фактично імплементували і інтегрували зовнішнє управління у вітчизняну національну фінансово-банківську систему. Наприклад, щодо управління Національним банком. Члени ради пропонували, що будуть іноземцями. Неприйнятна норма? Безумовно, неприйнятна. Або в іншому питанні - те, про що вже казав попередній виступаючий, - щодо норм, які стосуються там погодження макропрогнозів і так далі. Ну, абсолютно були дивні речі, які, чесно кажучи, дивували, особливо зміни до Бюджетного кодексу. Ще один момент: щодо відповідальності, відповідальності членів ради Національного банку і Голови Національного банку. І у нас також були ці пропозиції, тому що та автономія, яка на сьогоднішній день існує у вигляді Національного банку, вона ж призводить до повної безвідповідальності. Ніхто не відповів за ліквідацію 109 банків, 109 банків ліквідовані. Це кошти позичальників і вкладників банків. Раз. Ніхто не відповів за девальвацію національної грошової одиниці з 8 до 26 гривень, яка є на сьогоднішній день. Тому робити безкарним і вседозволеність для Національного банку, на наш погляд, не є правильним. І останнє. Ми всі розуміємо, що це не ініціатива депутатського корпусу, а це ініціатива зовнішніх фінансових інститутів, які таким чином хочуть контролювати і поглиблювати свій вплив у фінансово-банківській системі. Я пропоную підтримати даний проект постанови як такий, який унеможливить розгляд подальший даного закону, його підписання Головою Верховної Ради і Президентом, тому що той проголосований законопроект суперечить національним інтересам. Повторюсь, наша фракція буде підтримувати даний проект постанови. Дякую за увагу. Дякую. І Юрчишин ще, після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, насправді комплекс змін, які пропонуються, цілком необхідний і збалансований. І нам вдалося суттєво покращити даний законопроект до другого читання, зокрема, ми знайшли оптимальну форму всі спільно, як Національний банк може закуповувати міжнародні юридичні послуги для того, щоби мати ефективний механізм боротьби з так званою "групою Коломойського" і намаганнями, власне, повернути попереднім власникам ПриватБанк через міжнародні юрисдикції. Тому однозначно

ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (реєстраційний номер проекту 5850).

А чекайте, як з мотивів? З мотивів ви перед цим мали... Ви зараз тільки з процедури можете. Будь ласка. З процедури ні? Вже і з мотивів, і з процедури не треба. Дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, пам'ятаєте, ми голосували позавчора Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" (законопроект 6197). після того, як комітет розгляне, скористаюся своїм правом, передбаченим 131-ю, для того, щоб юридично поремонтувати деякі положення в цьому законопроекті. Тому, з вашого дозволу, я попросив би вас підтримати ці дві зміни. Шановні колеги, 3 листопада 2021 року до мене звернувся Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з пропозицією усунути неточності та неузгодженості між окремими положеннями у тексті прийнятого Верховною Радою України 2 листопада 2021 року Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" (реєстраційний номер 6197). Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неточності та неузгодженості у певних положеннях зазначеного закону. Згідно з частиною другою статті 131 Регламенту питання щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі розглядається Верховною Радою без попереднього включення його до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради у день внесення його Головою Верховної Ради України. Пропозиції щодо усунення неузгодженостей вам надано. Якщо не буде заперечень, я поставлю цей документ на голосування для прийняття. Будь ласка, хто? Іван Григорович, тут не передбачено обговорення. Одна хвилина. Будь ласка, Іван Григорович. І, справді, у нас при розгляді цього закону про дуже чутливу сферу в освіті, а саме про Національне агентство по забезпеченню якості освіти, треба було внести два уточнення. Руслан Олексійович, зал завжди насторожено відноситься до цих уточнень, так я хочу сказати, подякувати вам особисто за те, що ви підтримали голову комітету, який миттю організував комітет, і ми внесли ці суттєві, здавалось би, технічні зміни, але які роблять прозорою процедуру і зрозумілою цю процедуру. Я прошу весь зал підтримати, бо не багато людей в залі, колеги, підтримати, бо тоді, не дай бог, не пройде - і ми отримаємо ще більший колапс. Прошу всіх підтримати, друзі, всіх. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Григоровичу, дуже вам дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування уточнена редакція, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, абзацу першого пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення". Прошу голосувати.

За-280 Рішення прийнято. І ще одне голосування. Ставиться на голосування уточнена редакція, що розміщена у правій колонці наданої вам порівняльної таблиці, абзацу другого пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення". Готові голосувати? Прошу голосувати, шановні колеги.

За-275 Шановні колеги, ми усунули неузгодженості у тексті прийнятого Закону про внесення змін (6197). Зараз, секундочку! Олександр Сергійович. Будь ласка, колеги, ми усунули неузгодження, тому я хотів би поставити на голосування пропозицію щодо невідкладного підпису даного законопроекту Головою Верховної Ради. Ставлю на голосування пропозицію доручити Голові Верховної Ради Руслану Олексійовичу Стефанчуку невідкладно підписати законопроект законопроект (за реєстраційним номером 6197) про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Будь ласка, прошу голосувати.

Шановний Руслан Олексійович! Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Я не можу сказати, що я такий досвідчений депутат, я тільки другу каденцію у Верховній Раді, але я можу сказати, що я, чесно кажучи, не розумію, що ми робимо. Вже другий раз ми голосуємо якісь уточнення. Цього не було. Такий анекдот про злочинні часи є відомий, коли кажуть: при Януковичі такого не було. Такого не було ні при Парубію, ні при Разумкові. Шановний Руслан Олексійович, ви дуже така досвідчена, серйозна людина. І я прошу вас припинити таким чином корегувати законопроекти, якщо недопрацьовує Апарат, якщо щось неправильно голосується в залі. Цей законопроект має бути переголосований згідно процедури. І не робити те, що ви зараз робите, фактично приймаючи із закритими очима нові законопроекти. Дякую за увагу. все-таки відкрити 131 статтю Регламенту і прочитати права головуючого вносити відповідні узгодження до законопроектів прийнятих. Дякую вам. Шановні колеги, йдемо далі. колеги, йдемо далі. Переходимо до наступного питання. Наступне питання – це про позбавлення народного депутата України Третьякової Галини Миколаївни права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України. Шановні народні депутати, згідно зі статтею 8 Закону України… Шановні колеги, це без обговорення. Я просто зачитую - і ми голосуємо. Ми в питанні, ми не можемо вже давати нічого. Шановні колеги, згідно зі статтею 8 Закону України "Про статус народного депутата України" у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватись загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримувались від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу. Відповідно до частини п'ятої статті 51Регламенту Верховної Ради України, якщо народний депутат, депутатська фракція, на адресу якої були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то то вони письмово звертаються до комітету, до предмету відання якого належить питання Регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмету відання якого належить питання Регламенту, Верховна Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях до п'яти пленарних засідань. Це рішення доводиться до відома виборців через газету "Голос України". 22 жовтня 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні заяву народних депутатів, яка подана за підписами співголови депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тараса Івановича Батенка, заступника голови депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Сергія Владиславовича Соболєва, члена опозиційної фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестора Івановича Шуфрича, голови депутатської групи "Довіра" Олега Івановича Кулініча, голови депутатської фракції політичної партії "Голос" Ярослава Івановича Железняка, заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександра Сергійовича Корнієнка, співголів депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірини Володимирівни Геращенко та Артура Володимировича Герасимова щодо недопустимого висловлювання, пов'язаного з передчасною смертю народного депутата України Антона Едуардовича Полякова, виголошеного народною депутаткою України Галиною Миколаївною Третьяковою на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю 8 жовтня 2021 року. Шановні народні депутати, слово для оголошення висновку комітету надається першому заступнику голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергію Миколайовичу Євтушку. До 3 хвилин, будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати України, комітет на засіданні 22 жовтня 2021 року розглянув заяву за підписами керівників та членів депутатських фракцій Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя", політичної партії "Голос", політичної партії "Слуга народу", політичної партії "Європейська солідарність", депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра", всього вісім підписів, щодо розгляду питання стосовно висловлювання народного депутата України Третьякової, пов'язаного з передчасною смертю народного депутата України Полякова Антона Едуардовича, та та позбавлення її права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України до п'яти пленарних засідань. На підставі положень статті 51 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" за результатами розгляду зазначеної заяви, а також беручи до уваги стенограму пленарного засідання 8 жовтня 2021 року та пояснення народного депутата України Третьякової, комітет прийняв рішення ухвалити висновок щодо заяви представників депутатських фракцій (депутатських груп) та рекомендувати Верховній Раді України без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Третьякової права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відання виборців через газету "Голос України". Дякую, шановні колеги, за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Миколайовичу. Шановні народні депутати, приготуйтесь до голосування. Відповідно до частини п'ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України щодо позбавлення народного депутата України Галини Миколаївни Третьякової права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету "Голос України". Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-234 Рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Прошу народного депутата України Галину Миколаївну Третьякову залишити зал засідань Верховної Ради України на період проведення п'яти пленарних засідань Верховної Ради України. Шановні колеги, до мене ще надійшла заява від двох фракцій, але я не бачу, які фракції, я бачу два підписи. ОПЗЖ і "Батьківщина", Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій з перервою з заміною на виступ. Будь ласка, хто буде?

Шановні колеги, Антон Поляков не ворог, а людина, яка вважала своїм обов'язком боротися за правду та справедливість. І людина з великої літери, для якої принциповість була на першому місці, яка ніколи не була зламана системою. Він герой нашого часу, якого жорсткого вбили. Хто б що не говорив, його вбили. І ми як колеги маємо розібратися в цій справі. Це наш обов'язок перед Антоном Поляковим. Ви знаєте, дуже багато було сказано, дуже багато бруду було налито. Але я вам хочу з впевненістю сказати, що все, що озвучується, і версія про якісь наркотики, це просто безпідставно і не має жодного права на життя. Я його знала дуже добре, занадто добре, і тому в це ніколи не повірю. І я прошу всіх вас створити тимчасову слідчу комісію, завдяки якій ми зможемо повноцінно розібратися в цій справі і прийти до того чи іншого висновку у його смерті, вбивстві. Я дуже прошу Давида, оскільки лише фракція "Слуга народу" ще не подала кандидатури до цієї ТСК, я дуже прошу весь парламент на наступному пленарному тижні проголосувати за цю ТСК. І я дуже прошу, щоб справедливість і істина в цій справі була встановлена. І ви знаєте, тут пані Галина говорила про ворогів, так ворог – вона сама і для фракції "Слуга народу", і для всіх оточуючих людей. І такі люди не мають бути в парламенті взагалі, тому що вони просто, знаєте, є ганьбою цього парламенту. І я думаю, що питання має стояти не у відстороненні на п'ять пленарних засідань, а про позбавлення мандату. І я думаю, що це має бути йти від Президента. Тому що, якщо Президент себе поважає, таких людей в його оточені бути не має. Але це його вибір. Дякую. Я прошу згадати Антона Полякова хвилиною мовчання.

Шановні народні депутати, 13 вересня 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту… (Шум у залі) Колеги, ну нема... ми вже зайшли в питання. Будь ласка, якось реагуйте швидше! Я вам після цього дам слово. 13 вересня 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні заяву голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давида Арахамії щодо образливих висловлювань, виголошених народною депутаткою України Іриною Володимирівною Геращенко на пленарному засіданні Верховної Ради України 10 вересня 2019 року. народні депутати, слово для оголошення висновку надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергію Віталійовичу Кальченку. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні 12 вересня 2019 року розглянув звернення фракції політичної партії "Слуга народу" за підписом голови парламентської фракції народного депутата України Арахамії Давида Георгійовича щодо розгляду питання стосовно висловлювань народного депутата України Геращенко Ірини Володимирівни під час виступу з трибуни на вечірньому пленарному засіданні парламенту 10 вересня 2019 року. На підставі положення статті 51 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду цього звернення комітет ухвалив рішення ухвалити висновок з питання дотримання норм етики народним депутатом України Геращенко Іриною Володимирівною у зв'язку з її висловлюванням під час виступу з трибуни на вечірньому пленарному засіданні парламенту 10 вересня 2019 року та рекомендувати парламенту без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Геращенко Ірини Володимирівни права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України, і довести таке рішення до відома виборців через газету "Голос України". Дякую. Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні народні депутати, ми теж це питання голосуємо без обговорення, прошу зайняти свої місця. Я після завершення цього питання надам вам з процедури слово. Шановні народні депутати, відповідно до частини п'ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України щодо позбавлення народного депутата України Ірини Володимирівни Геращенко права брати участь у п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України, і довести таке рішення до відома виборців через газету "Голос України". Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-190 Рішення не прийнято. Йдемо далі, шановні депутати.

По фракціях покажіть. Будь ласка, з процедури. Будь ласка, Василь Іванович. Чи хто, Нестор Іванович? Нестор Іванович, будь ласка. Шановний головуючий, абсурду теж має бути межа. Я навряд чи думаю, що хтось мене звинуватить в симпатіях до Петра Порошенка і його політичної сили, вимагати відсторонення на п'ять днів народного депутата за те, що він сказав два роки і два місяці тому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, у нас питання було з процедури, а ви починаєте з мотивів. Мотиви всі зрозумілі, всі проголосували. Я розумію, питань до процедури немає. Шановні колеги, йдемо наступне питання.

Будь ласка, надійшла заява від двох фракцій - перерва з заміною на виступ, Геращенко. Дякую, дорогі колеги, дякую всім фракціям. Шановні "слуги", я відчуваю себе іменинницею. Стільки теплих слів від всіх політичних фракцій і від українського народу я давно не чула з дня свого ювілею 50-річного. Але, ви знаєте, є "слуги", а є глас народу. І от я, представниця народу, є гласом народу, і я пропоную "Слугам" спуститися ближче до народу. Коли ви почуєте все, що там зараз говорять, то ви зрозумієте, що наша політична команда – це інтелігентні, дипломатичні політики, які дуже коректно висловлюються, все, що відбувається в сесійній залі. Я хочу нагадати, що, дійсно, люди два з половиною роки тому повірили в те, що прийдуть "зелені" чарівники, які зроблять в країні, знаєте, диво дивне. Але прийшли "зелені" чудики, які зламали все, що можливо дійсно. І зараз я хочу поговорити про етику, і про Регламент, тому що це хороший привід. Ви знаєте, сьогодні в Україні 32 тисячі українок на рівні з чоловіками воюють, захищаючи країну, 5 тисяч з них - це жінки-офіцерки. І вчора всім їм дав ляпас голова фракції монобільшості Давид Арахамія, який заявив, що у воюючої країни не може бути жінки, голови профільного комітету, міністра оборони. Тобто Таран тільки тому, що він має певні чоловічі ознаки, може бути, який, вибачте, будь ласка, довів армію до, знаєте, цуцвангу, який просто… сьогодні є корупційний скандал відносно того, що солдати їдять черв'яки, що перестали будувати гуртожитки, що перед солдатами чоловіками і жінками є заборгованість 3,5 мільярда гривень. Він може бути міністром, а жінка, яка б дала жару в тому міністерстві, не може. Ви знаєте, я голова фракції, як і Давид Арахамія голова фракції. У нас у фракції дисципліна, у нас у фракції, вибачте, будь ласка, голова фракції, чи у владі вона, чи в опозиції, ходить на роботу і не прогулює. Я вимагаю від нашої політичної сили до регламентного комітету заяву про відсторонення Давида Арахамії від п'яти пленарних засідань за ганебний ляпас всім українкам, яких він принизив своєю своєю заявою. І сподіваюся, що всі члени МФО "Рівні можливості", яку б фракцію вони не представляли, сьогодні до цього доєднаються, ганьба. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Це проект Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (реєстраційний номер проекту 6273). внесення… потребує голосування про включення до порядку денного сесії. відповідно до частини другої та третьої статті 101 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про визначення законопроекту (реєстраційний номер 6273) про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі невідкладним та скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів і надання висновків відповідних комітетів щодо цього. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-255 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного. Ми домовлялися, що дві ратифікації ми голосуємо без обговорення. Так? Далі, шановні колеги, у нас дві ратифікації, тому я ставлю почергово. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб (реєстраційний номер проекту 0126). Готові голосувати? Прошу голосувати. За-290 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступна постанова, ми теж домовлялися без обговорення. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року (реєстраційний номер проекту 0060). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Мотовиловець Андрій, будь ласка, щодо 5121. Я тоді внесу пропозицію змінити черговість розгляду Шановні колеги, прошу вашої підтримки, і підняти в порядку денному сьогодні і зараз розглянути законопроект 5121, невеличкий закон - зміни до Дисциплінарного статуту. Прошу всіх підтримати. Дякую. Шановні колеги, прийшла пропозиція: законопроект 5121, змінити черговість розгляду питань порядку денного, і розглянути його зараз. Будуть заперечення? Давайте проголосуємо за це. Ви хочете виступити? Одна хвилина, Нестор Шуфрич, будь ласка.

Прекрасно. Дякую. Блискуча доповідь. Шановні колеги, тому ставиться пропозиція змінити черговість питань і зараз перейти до розгляду питання 5121. Прошу голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Шановні колеги, запрошую на трибуну члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Герасименка Ігоря Леонідовича. Хтось буде наполягати на своїх поправках? Голосуємо. Ніхто не наполягає. Шановні колеги, ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (реєстраційний номер проекту 5121). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-285 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Далі у нас питання 6263. Це для включення до порядку денного та прийняття рішення. Шановні колеги, нам тут треба зробити декілька результативних голосувань, тому я ставлю пропозицію про включення до порядку денного проекту Постанови про звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту,

За-284 Рішення прийнято. Дай, Боже, здоров'я тому, хто придумав цю назву. Шановні колеги, далі потребує голосування ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні проекту Постанови про звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату (реєстраційний номер 6263). Це включення голосування ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому засіданні. Прошу голосувати. За-288 Рішення прийнято. Шановні колеги, це ще не все. Я ставлю на розгляд скорочену процедуру розгляду питання - проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генасамблеї ООН, ЄС, Ради Європи, парламентських асамблей,

За-263 Рішення прийнято. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Є, да? Просто у нас після цього ще важливе дуже питання. Артур Володимирович, можемо поставити на голосування? Обговорюємо? Артур Володимирович, будете обговорювати теж, да? Добре. Шановні колеги, тоді обговорюємо. До слова запрошується народний депутат України Бондаренко Олег Володимирович. Доброго дня, шановні депутати. 31 жовтня 2021 року в шотландському місті Глазго розпочала свою роботу Конференції свою роботу Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату – СОР-26, яка триватиме до 12 листопада. Мета конференції – підтримувати рівень глобального потепління якомога ближче до мети півтора градуса за Цельсієм, встановленої Паризькою угодою 2015 року. Рішення, прийняті на цій конференції, будуть визначати кліматичну політику всього світу. Хочу зазначити, сьогодні наша країна знаходиться серед першої двадцяти країн світу, які найбільше викидають парникових газів в атмосферу. Українська урядова делегація працює на конференції, ефективно забезпечує презентацію Оновленого Національно визначеного внеску до Паризької угоди, який ставить за мету скоротити викиди парникових газів до 2030 року до рівня порівняно з 1990 роком та досягнення вуглецевої нейтральності не пізніше 2060 року. Наразі Україна вже стала одним із 100 підписантів першої великої угоди Конференції в Глазго, відповідно до якої понад 100 світових лідерів домовилися про скорочення надмірних вирубок лісу до 2030 року. Ліси – це основні поглиначі СО2 і легені планети. Розуміючи важливість ефективного реагування на загрози чи виклики на зміни клімату та необхідності адаптації до наслідків змін клімату, Комітетом з питань екологічної політики та природокористування була підготовлена Постанова про звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зміни клімату, метою якої є підкреслити незворотній поступовий перехід України до низьковуглецевого розвитку з метою досягнення цілей сталого розвитку і надати певні рекомендації Кабінету Міністрів України. Прошу підтримати та проголосувати за цю постанову. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережку Олександру Олександровичу. є шанс врятувати людство. І прошу підтримати цю постанову. Сьогодні до розгляду Верховної Ради України пропонується внесений народним депутатом України Бондаренком та іншими проект Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до Конференції ООН зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генасамблеї ООН, ЄС, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату. Метою проекту постанови є звернення уваги наших міжнародних партнерів на незворотній і поступовий перехід України до низьковуглецевого розвитку з метою досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року, цілей Паризької угоди, а саме стримання зростання середньої глобальної температури на рівні значно нижче 2 градусів та докладання зусиль щодо її обмеження до півтора градуса, заявлення про підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату. Також цим зверненням ми ще раз нагадаємо світовому співтовариству про триваючу збройну агресію Російської тимчасову окупацію нею Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, звертаємо увагу на екологічну катастрофу на цих територіях, а також закликаємо не допустити, щоб Російська Федерація використовувала енергоносії як політичний важіль впливу і шантажу щодо як України, так і всієї Європи. Комітет з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні також підтримав цю постанову, тож, шановні колеги, прошу підтримати рішення… Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти для обговорення цієї надзвичайно важливої постанови.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група "Довіра". Як говорить одне з прислів'їв: природа тому, хто її береже, - мати; природа тому, хто її нищить, стає мачухою. Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших проблем людства. Згідно прогнозів протягом наступного століття температура повітря підвищиться на кілька градусів, темп глобального потепління спричинить серйозні кліматичні зміни, цілі екосистеми опиняться під загрозою знищення. Сьогодні запропоновані проектом постанови заходи, влучно зазначають нам автори, дозволять підтвердити активну участь нашої держави в глобальних заходах із запобігання змінам клімату, а також зазначити основні стратегічні напрями дій уряду для вирішення зазначених проблем. Депутатська група "Довіра" підтримує рішення профільного комітету. Пропонуємо прийняти цей документ за основу і в цілому. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату України Урбанському Анатолію Ігоровичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Доброго дня, шановний головуючий! Доброго дня, шановні колеги! Безумовно, фракція "Партія "За майбутнє" буде підтримувати цю постанову за основу і в цілому. Але я хочу звернутись до вас, пане головуючий. Ви зараз знаходитесь на президії, як я вважаю, на дуже нормальній і безпечній відстані один від одного, тому я пропоную вам, коли ви будете читати щось або говорити в мікрофон, знімати маску, тому що не дуже добре можна вас почути, принаймні в кінці залу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звернуся зі зворотнім проханням до вас надіти маску, тому що треба дотримуватися правил епідеміологічного благополуччя населення. Дякую. Бачите, ви ж мене почули чудово. Шановні колеги, йдемо далі. Слово надається Колтуновичу Олександру Сергійовичу, фракція "Опозиційна платформа Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! П'ятниця заради майбутнього по-українськи, вона виглядає наступним чином. Абсолютно декларативна постанова, звернення, замість того щоб, наприклад, прийняти кілька законопроектів або один, який дійсно стимулюватиме раціональне використання природних ресурсів. Взагалі-то мова не про температуру і прогноз погоди, а про економіко-математичне моделювання і прогнозування в системі природокористування. Це зовсім інші елементи. Коли ви кажете за вуглецевий слід, за вуглецеве мито, яке буде стягуватися з українських товаровиробників при експорті продукції на ринки Європейського Союзу, це все вкрай важливі речі. Але вони мають мати зовсім інше: а) внесення змін до Бюджетного кодексу щодо збільшення витрат на фінансування заходів з природоохоронної діяльності, які в кінцевому випадку призведуть до зменшення викидів в навколишнє природне середовище. Друге. Внесення змін до Податкового кодексу, який буде стимулювати впровадження якраз саме енергоефективних і енергозберігаючих технологій. Третє. Митний кодекс, де ми маємо проголосувати внесення змін щодо завезення високотехнологічного обладнання. Четверте. Чому ви мовчите про імплементацію природоохоронних директив Європейського Союзу, які є обов'язковими? Це щодо якості питної води. Це щодо викидів забруднення в атмосферне повітря і так далі. Ось які пріоритетні напрями мають бути в діяльності Верховної Ради. Це при бажанні можна було б проголосувати сьогодні впродовж кількох годин. Однак маємо абсолютно декларативну постанову про звернення, яка більше схожа на тренд: п'ятниця заради майбутнього. Тому, на мій погляд, нам не потрібно підтримувати такі постанови і взагалі не приймати участі в таких дешевих голосуваннях. А навпаки підтримувати те, що йде на благо…

Шановні друзі! Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Надзвичайно важливе звернення. На жаль, сьогодні зміни клімату торкаються і України. І ми з вами це бачимо по повенях на заході України, по посухах на півдні. Насправді це є дуже велика проблема. Але, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що це є надзвичайно велика можливість для України підняти таку болючу тему, як тему "Північного потоку-2". Мова йде про те, що Російська Федерація є найбільшим у світі забруднювачем атмосфери метаном, який має парниковий ефект в десятки разів більше, ніж вуглекислий газ, в десятки разів більше. Російська Федерація – це 20 відсотків світових викидів метану. І значну частину цього складають викиди від російської газовидобувної газотранспортної системи. То ж коли європейські країни, в тому числі Німеччина, працюють на те, щоб запустити "Північний потік-2". Це фактично означає, що вони працюють на збільшення шкідливого впливу Російської Федерації на атмосферу планети Земля і на знищення планети Земля. Російський газ, він брудний не тільки тому, що за гроші від нього фінансуються вбивства по всьому світу, починаючи, і для нас це саме головне, Україна, але й інші країни, і Сирія, і Центральноафриканська Республіка, і Грузія, і весь світ, але й тому, що це той газ, завдяки якому вбивається вбивається планета. Ми маємо ставити про це питання. Ми маємо піднімати це на всіх конференціях. На жаль, я не почув про це від нашого Президента в Глазго, це дуже неправильно. То ж, друзі, давайте піднімати це, доводити європейцям, для яких сьогодні екологія – це питання номер один, що такими рішеннями як "Північний потік-2" вони вбивають планету, і вони іншими очима подивляться... Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, звичайно, те, що ми звертаємо увагу на питання зміни клімату, це позитивно. Зрештою, якщо ми не будемо звертати на це увагу, то ми будемо продовжувати жити в борг у наших власних дітей. І мені би хотілося, аби ми перестали це робити. Але давайте не робити вигляд, що ця постанова суттєво вплине на ситуацію з боротьбою зі зміною клімату в Україні. Казати, що це наш шанс врятувати людство – це щонайменше перебільшення. Насправді, що нам треба було би робити в цій залі – це прийняти закони про боротьбу з промисловим забрудненням, які кілька разів провалювалися в цій залі, це прийняти інші ініціативи, які насправді би сприяли боротьбі зі змінами клімату, тому числі і тому, що це відповідає нашим інтересам геополітичним в контексті боротьби і протидії з "Північним потоком". Тому, колеги, звичайно, треба проголосувати зараз, щоб заявити політичну позицію, але дуже сподіваюсь, що ми повернемося до розгляду законопроектів, які реально будуть зменшувати впливи України на зміни клімату. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Немиря, після цього Овчинникова, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка. 12:10:02 НЕМИРЯ Г.М. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" буде підтримувати цю постанову, але я хочу звернути увагу колег на всю безглуздість того, що ми зараз робимо. Зараз голосується звернення до міжнародної конференції, яка вже триває тиждень і звершує роботу наступного тижня. Який буде ефект від такого звернення до конференції як до потягу, який вже поїхав? Друге. Якщо колеги бачили, а не багато хто бачив перший варіант цієї постанови, і, до речі, в наступному залишилося, то там є параграфи, які мають 100 і більше слів в одному реченні. Я не заздрю перекладачам, які будуть робити переклад, і я думаю, що мало хто, навіть якщо буде залізна воля боротися проти зміни клімату, дочитає текст цієї постави до кінця. Я хотів би звернути увагу авторів таких постанов або звернень для того, щоб якщо вони хочуть досягти мети, вони мають бути лаконічними і конкретними. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Овчинникова. Доброго дня, шановні колеги! Ви знаєте, сьогодні Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля внаслідок бойових дій. І в цій постанові привернута велика увага. Колеги, в нас відсутні

найголовніше, ми вже підписали дуже важливі декларації на цьому саміті. Але знову-таки прийняття законів, конкретних, дієвих підзаконних актів – це і буде наш результат. Тому давайте підтримувати постанову і використовувати всі дипломатичні інструментарії, які ми маємо станом на сьогодні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю на голосування проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань зміни клімату (реєстраційний номер постанови 6263). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу голосувати.

За-271 Рішення прийнято. Вітаю, колеги! Далі йдемо. Наступний законопроект - 5463, це друге читання. Проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг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 Друзі, дивіться, тоді така пропозиція. Ми можемо тоді це проголосувати без обговорення і одразу перейти до запитів народних депутатів. Тому що нам немає сенсу потім заходити в питання, бо ми не зможемо його своєчасно завершити. Тому, шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (реєстраційний номер проекту 5463). Готові голосувати?

до зачитування і голосування запитів народних депутатів. Отже, протягом пленарного тижня внесено 109 депутатських запитів, з них до Президента України – 7 депутатських запитів, до органів Верховної Ради – 5, до Кабінету Міністрів – 47, до керівників інших органів державної влади – 45, до керівників підприємств, установ, організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 5, з минулих пленарних тижнів не оголошеними залишилися 106 депутатських запитів, всього для оголошення внесено 215 депутатських запитів. Отже, переходимо до прийняття рішень щодо запитів до Президента України. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олександра Дубінського до Президента України щодо рейдерського захоплення сільськогосподарського виробничого кооперативу "Новоселицький" Білоцерківського району Київської області. Будь ласка, готові голосувати? Голосуємо, шановні колеги. За-152 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-132 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Анатолія Костюха та Ігоря Кривошеєва до Президента України щодо питання присвоєння статусу "національний"

За-290 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого запиту до Президента України, будь ласка, голосуємо.

Рішення прийнято. По фракціях ще можна показати. Шановні колеги, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Кучеренка до Президента України щодо утаємничення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг інформації стосовно причини зняття Ольги Бабій з посади голови НКРЕКП уже через три дні після її обрання головою у серпні 2021 року. Будь ласка, голосуємо. За-137 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування... По фракціям? Будь ласка. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Романа Костенка до Президента України щодо надання державної охорони екс-співробітникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які брали безпосередню участь у спецоперації по затриманню найманців приватної військової компанії "Вагнер". Будь ласка, голосуємо. За-130 Рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка, покажіть. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Мовчана до Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Жеваго Костянтина Валентиновича. Будь ласка, голосуємо,

Рішення не прийнято. "40 мільйонів доларів "Приватбанку" на базі нерухомості президента Зеленського в Англії та Італії". Будь ласка, голосуємо. За-21 Рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України щодо викладання Володимиром Зеленським у Президентському університеті авторського курсу "Як користуватись офшорами та не сплачувати податки в Україні". Будь ласка, голосуємо.

Я після цього дам. Отже, запити народних депутатів. Геннадія Вацака до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Вінницького обласного управління лісового та та мисливського господарства, Державного агентства лісових ресурсів України про надання інформації та документів щодо доцільності ліквідації Державного підприємства "Могилів-Подільське лісове господарство", а також аналізу показників діяльності всіх лісових господарств Вінницької області, що стали підставою для прийняття рішення про укрупнення державних лісогосподарських підприємств. Миколи Гузенка до Роменського міського голови Сумської області щодо надання інформації стосовно діяльності Роменської міської ради. Юлії Світличної до голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо вирішення питання проведення ремонту автодороги Сахновщина-Новомихайлівка-Олійники (О-212450) у Харківській області. Юлії Світличної до голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо вирішення питання проведення ремонту автодороги під'їзд до села Першотравневе та під'їзд до села Тишенківка Красноградського району Харківської області. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю "КО "Сонячний берег" з 7 жовтня 2014 року по 31 травня 2016 року, яке забезпечило проживання та харчування 327 осіб переселенців. Анатолія Костюха до голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо спортивних об'єктів за проєктом "Велике будівництво". Анатолія Костюха до директора відокремленого підрозділу "Бурштинська теплова електрична станція" акціонерного товариства "ДТЕК Західенерго" щодо наслідків аварії на відокремленому підрозділі "Бурштинська ТЕС". Анатолія Костюха до голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо віялових відключень електроенергії. Марини Бардіної до Прем'єр-міністра України щодо посилення контролю за дотриманням карантинних заходів. (Арахамії, Корнієнка та інших) до Генерального прокурора щодо проведення об'єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності інтернет-видання "Радіо Свобода". Групи народних депутатів (Арахамії, Корнієнка та інших) до голови Національної поліції України стосовно проведення об'єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності інтернет-видання "Радіо Свобода". Сергія Гривка до міністра енергетики України щодо кількості добування добування природного газу. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України стосовно застосування законодавства у сфері публічних закупівель. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Національної поліції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно можливого неправомірного використання земельних ділянок. Ігоря Абрамовича до Міністерства фінансів України щодо вжиття заходів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, покращення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Ігоря Абрамовича до міністра фінансів України, міністра розвитку громад та територій України, виконуючого обов'язків голови Державної податкової служби України щодо вжиття заходів, спрямованих на зміцнення фінансової спроможності територіальних громад. Ігоря Абрамовича до міністра культури та інформаційної політики України, міністра фінансів України щодо вжиття заходів, спрямованих на розвиток книговидавничої справи та популяризації читання. Ігоря Абрамовича до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України, виконуючого обов'язків голови Державної податкової служби України, голови Державної митної служби України щодо вжиття заходів, спрямованих на запобігання проявам недобросовісної конкуренції та створення конкурентного економічного середовища. Ірини Констанкевич до міністра охорони здоров'я України щодо запровадження національних програм контролю онкологічних захворювань. Ірини Констанкевич до начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо укрупнення державних лісових господарств. Ірини Констанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації щодо виконання законодавства в сфері профілактики та лікування раку молочної залози. Ірини Констанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації щодо отримання субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Володимира Гевка до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Голови Національного банку України щодо питання невиконання судових рішень Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб по справі 500/2828/19. Богдана Торохтія до міністра внутрішніх справ України щодо окремих питань діяльності територіальних сервісних центрів МВС України. Бориса Приходька до міністра розвитку громад та територій України, Прем'єр-міністра України щодо необхідності зміни механізму розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку з урахуванням показника щільності населення областей. Владлена Неклюдова до Секретаря Ради національної безпеки України стосовно введення санкцій проти підприємств Кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора – Російської Федерації. Олександра Качури до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу Конотопського міського електротранспорту. Олександра Качного до Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, міністра розвитку громад та територій України щодо субвенції з державного бюджету для будівництва шляхопроводу у місті Вишневому Київської області. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо невідкладних заходів із боротьби проти бідності. Ігоря Кривошеєва до керівника Закарпатської обласної прокуратури щодо стану досудового розслідування кримінальних проваджень. Олександра Качури до Прем'єр-міністра України, голови Сумської обласної державної адміністрації, голови Сумської обласної ради щодо вжиття заходів, направлених на забезпечення фінансування та подальшого функціонування санаторних шкіл-інтернатів. Геннадія Вацака до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України стосовно забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній достатній кількості за обґрунтованими цінами. на причетність до дій, що становлять загрозу національній безпеці України. Соломії Бобровської до міністра культури та інформаційної політики України стосовно надання дозволу на переміщення (перенесення) пам'яток Олеко Дундичу Дундичу та Михайлу Богомолову у місті Рівне. Геннадія Вацака до Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вжиття належних дієвих та невідкладних заходів для забезпечення захисту прав споживачів - бюджетних установ; збалансування роботи державних органів для негайного відновлення та безперебійного забезпечення газом, теплом та електроенергією бюджетних установ. Сергія Демченка до міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення ліками хворих на рак печінки в Україні. справами щодо забезпечення ліками хворих на рак печінки. Олександра Бакумова до міністра освіти і науки України, Голови Фонду державного майна України щодо формування та розташування військової частини А7287 (окремого батальйону територіальної оборони). Антоніни Славицької та Олександра Ткаченка до виконавчого комітету Харківської міської ради щодо неналежного надання житлово-комунальних послуг. Дмитра Лубінця до Прем'єр-міністра України щодо заходів, які вживаються Кабінетом Міністрів України для проходження опалювального сезону. Дмитра Лубінця до міністра охорони здоров'я України щодо критичної ситуації із розповсюдженням COVID-19 в Україні. Ігоря Абрамовича до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного фінансування галузі охорони здоров'я у 22-му році. Владлена Неклюдова до Генерального директора Акціонерного товариства "ДТЕК Донецькі електромережі" щодо відновлення послуг електропостачання у селі Бердянське Маріупольського району Донецької області. до Прем'єр-міністра України щодо необхідності встановлення урядом лімітів на газ для КП "Нововолинськтеплокомуненерго". Ігоря Гузя до міністра освіти і науки України, Міністерства економіки України щодо необхідності усунення бюрократичних перепон та пришвидшення передачі будинку № 24 по вулиці Луцькій у місті Нововолинську з балансу Міністерства освіти і науки України на баланс Нововолинської територіальної громади. Кирилла Нестеренка до Прем'єр-міністра України стосовно створення на Єдиному порталі державних послуг "Дія" послуги щодо онлайн розмитнення міжнародних пошукових та експрес-відправлень. Юлії Світличної до Прем'єр-міністра України щодо створення та забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. Групи народних депутатів (Кисилевського, Мовчана та інших) до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про умови тендеру АТ "Укрзалізниця" на закупівлю 80 нових приміських та регіональних електропоїздів. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо оптимізації шкіл на Львівщині. Ігоря Негулевського до Приватного акціонерного товариства "Запорізький електровозоремонтний завод", Приватного акціонерного товариства "Київський електровагоноремонтний завод", Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний

Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ", Державного підприємства “Миколаївський морський торговельний порт" щодо надання інформації. Наталії Піпи до Львівського міського голови щодо фінансування благоустрою парків Львова. Сергія Власенка до ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президента Національної академії наук України, ректора Одеського національного університету імені Мечникова про надання інформації. Анатолія Костюха до голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо забезпечення повноцінного проведення опалювального сезону 2021-2022 років. Анатолія Костюха до Голови правління Приватного акціонерного товариства Національної енергетичної компанії "Укренерго" щодо аварійної допомоги з енергосистеми Словаччини. Романа Лозинського до міністра внутрішніх справ України щодо денонсації Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації. Романа Лозинського до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо реагування на протиправні дії народного депутата Іллі Киви. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, Голови Державної митної служби України щодо відновлення роботи пішого пункту пропуску "Шепіт - Ізвоареле Сучевей" на території Вижницького Вижницького району Чернівецької області. Максима Заремського до міністра культури та інформаційної політики України щодо надання "Вишневецькій маланці" статусу міжнародного святкового дійства. Максима Заремського до міністра розвитку громад та територій України, Прем'єр-міністра України щодо надання селищу міського типу Берегомет, селам Лукавці, Вахнівці, Майдан та Липовани Берегометської Берегометської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області статусу гірських населених пунктів. міністра охорони здоров'я України щодо відкриття інфекційного відділення КНП "Путильська багатопрофільна лікарня" в селищі міського типу Путила Вижницького району Чернівецької області. Максима Заремського до міністра розвитку громад та територій України, Прем'єр-міністра України щодо включення стадіону імені Андрія Гусіна в селищі міського типу Путила Вижницького району Чернівецької області до переліку тих, які можуть бути реконструйовані в рамках Програми "Велике будівництво" у 2022 році. Групи народних депутатів (Лозинського, Бондаря та інших) до генерального директора обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" щодо захисту прав мешканців Дружківської громади. Юлії Овчинникової до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Голови Державного агентства лісових ресурсів України щодо проведення суцільних рубок рідколісся на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. Олексія Ковальова до Офісу Генерального прокурора стосовно активізації здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо ДП "Геройське дослідно-промислове підприємство". Олексія Ковальова до Державної аудиторської служби України щодо затягування строків проведення заходів державного фінансового контролю бюджету Бехтерської Бехтерської сільської територіальної громади Херсонської області. Олексія Ковальова до Херсонської обласної державної адміністрації щодо активізації здійснення реконструкції Новозбур'ївського опорного закладу освіти №1. Бориса Бориса Приходька до Прем'єр-міністра України, Голови Державного агентства лісових ресурсів України щодо необхідності перегляду проекту реформування лісової галузі Чернігівщини. Юлії Тимошенко до Прем'єр-міністра України щодо сприяння Товариству з обмеженою відповідальністю "Котельня північного промислового вузла" (місто Суми) укладенню угоди з ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" на постачання природного газу для забезпечення проведення опалювального сезону в житловому фонді центральної та північної частини міста Суми. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора стосовно неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення допустимих санітарних норм. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації щодо вжиття дієвих заходів для належного надання житлово-комунальних послуг. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення громадянам права на належні умови проживання. Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України щодо неналежного надання житлового-комунальних послуг. Мар'яни Безуглої до Прем'єр-міністра України про перевірку порушень суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо резонансного проекту будівництва на місці ТЦ "Полярний" по вулиці Калнишевського Петра, 2 в Оболонському районі міста Києва. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на ремонт мостів у Тячівському районі Валерія Стернійчука до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо передачі в комунальну власність системи водопостачання. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка) до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення оплати праці педагогічних працівників міста Білгород-Дністровський. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Міністерства охорони здоров'я України стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Олени Копанчук до міністра енергетики України стосовно вжиття невідкладних заходів щодо відновлення належного фінансування соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС. Олександра Сухова до Прем'єр-міністра України щодо незаконного видобування вугілля в районі шахти "Матроська" міста Лисичанська Луганської області та грубого порушення чинного екологічного законодавства України. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра України щодо фінансування природоохоронних заходів в регіонах. Групи народних депутатів (Лабазюка, Прощука, Батенка) до Прем'єр-міністра України щодо впровадження посади "Фахівець з державних (публічних) закупівель" у закладах загальної середньої освіти. Олени Криворучкіної до Апарату Верховної Ради України про необхідність забезпечення вжиття заходів.

Олександра Дубінського до Генерального прокурора щодо вжиття невідкладних заходів реагування на рейдерське захоплення сільськогосподарського виробничого кооперативу "Новоселицький", притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та взяття питання справедливого розслідування під особистий контроль. Олега Колєва до керівника Одеської обласної прокуратури щодо захисту прав та законних інтересів інвесторів непобудованого будинку по вулиці Головківська, 5-7, міста Одеси. Олександра Бакумова до Прем'єр-міністра України, Міністерства оборони України, секретаря Харківської міської ради щодо вирішення питання балансоутримувача військового містечка №172 у місті Харків. Тетяни Скрипки до міністра освіти і науки України про внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти. Ольги Саладухи до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства молоді та спорту України стосовно надання роз'яснень щодо можливості та процедури збільшення грошової добової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за рахунок коштів обласного бюджету та можливості надання з обласного бюджету видатків на участь спортсменів Херсонщини у навчально-тренувальних зборах збірних команд України. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо видатків на стипендіальне забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо державної реєстрації сільськогосподарської техніки. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належної фінансової підтримки з Державного бюджету України невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо проблеми збільшення фінансового обсягу природного газу для ОСББ, які використовують дахові газові котельні. Ігоря Кривошеєва до Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України щодо досудового розслідування фактів незаконного видобутку піщано-гранітної суміші в Закарпатській області. Михайла Бондаря до Голови Державного агентства лісових ресурсів України щодо збереження Державного підприємства "Буське лісове господарство". Михайла Бондаря до міністра освіти і науки України щодо передачі з балансу Міністерства освіти і науки на баланс територіальної громади міста Червоноград гуртожитку ВПУ №11, що знаходиться на вулиці Львівська, 21. Михайла Бондаря до Голови Львівської обласної державної адміністрації про проблеми із забезпеченням

Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, Рубіжанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області щодо надання інформації про рівень оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та дотримання їх трудових прав. Олександра Куницького до міністра внутрішніх справ України щодо перевірки з питань належності та сумлінності виконання службових обов'язків та визначення відповідності займаній посаді начальника Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Стрижак Альони Олегівни. Групи народних депутатів (Бондарєва, Цимбалюка та інших) до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у розкраданні державної власності на енергетичному ринку України. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення стабільного перебігу опалювального сезону. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо недопущення підняття тарифів на розподіл (доставку) газу для населення. Ігоря Гузя до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, міністра фінансів України щодо необхідності вилучення окремих положень із законопроекту 6062, дія яких скоротить джерела доходів ОМС та приведе до значних втрат коштів місцевих бюджетів. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення фінансування робіт з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури. Володимира Арешонкова до Голови правління Пенсійного банку України щодо нарахування підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення. Володимира Арешонкова до міністра юстиції України щодо надання роз'яснення з питання реєстрації ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних будівель). Сергія Кузьміних до Генерального прокурора, Голови Київської міської державної адміністрації, Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України, Голови Національної поліції України щодо здійснення самочинного будівництва та незаконного захоплення будівлі комунальної власності громади Києва. Дмитра Лубінця до міністра охорони здоров'я України щодо критичної ситуації із забезпеченням кисню в Україні. Дмитра Лубінця до Голови правління акціонерного товариства "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо недопущення подальшого зростання тарифів на комунальні послуги. Групи народних депутатів (Євтушка, Бондарєва та інших) до міністра внутрішніх справ України щодо необхідності правового реагування на можливі шахрайські дії керівництва фірми ТОВ "АЙСТ ПЛЮС" у Сарненському районі Рівненської області. Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо повернення пільгового тарифу на перші 3000 кВТ в місяць для побутових споживачів, які використовують електричну енергію для опалення житла, який складає 0,90 грн. за 1кВТ год. Соломії Бобровської до Прем'єр-міністра України стосовно надання статусу національного музею України Музею історії міста Києва. Групи народних депутатів (Піпи, Васильченко та Лозинського) до міністра розвитку громад та територій України, міністра охорони здоров'я України щодо закупівлі ангіографа для КНП "8-а міська клінічна лікарня міста Львова" в рамках реалізації Національного проєкту "Велике будівництво". Артема Чорноморова до Державної служби України з безпеки на транспорті щодо надання інформації. Сергія Штепи до Прем'єр-міністра України щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, які регулюють стипендіальне забезпечення студентів. Оксани Савчук до міністра внутрішніх справ України, виконувача обов'язків Голови Державної служби України з питань праці щодо захисту прав працівників приватного акціонерного товариства "Івано-Франківський арматурний завод". Юлії Світличної до Голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо капітального ремонту ділянки дороги дороги державного значення від Красноградського до Лозівського району Харківської області. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліції України про надання правової оцінки за фактами порушень законодавства України, встановлених під час голосування 31 жовтня 2021 року на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 197. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра внутрішніх справ України, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора про надання правової оцінки за фактом перешкоджання роботи окружної виборчої комісії № 197. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліції України про надання правової оцінки за фактом підкупу виборців кандидатом у народні депутати України В.О. Войцехівським в одномандатному виборчому окрузі № 197. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра внутрішніх справ України, голови Центральної виборчої комісії, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань про надання правової оцінки за фактами порушення виборчого законодавства 20 жовтня 2021 року. Соломії Бобровської до міністра у справах ветеранів України стосовно надання статусу учасника бойових дій Першому заступнику Секретаря РНБО Демченку Руслану Михайловичу. Групи народних депутатів (Пушкаренка, Грищенко інших. Всього 6 депутатів) до Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, Ради національної безпеки і оборони України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо необхідності вирішення ситуації, що склалася навколо заяви Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз" (АТ "Житомиргаз") про намір збільшити тариф на розподіл (транспортування) природного газу. Богдана Торохтія до Президента Національної академії аграрних наук України щодо питань діяльності Національної академії аграрних наук України. Торохтія до Президента Національної академії наук України щодо питань діяльності Національної академії наук України.

Борщагівка. Анатолія Костюха до Прем'єр-міністра України щодо надання переліку державних грантових та кредитних програм по співфінансуванню проведення територіальної… багатоквартирних будинків. Павла Мельника до міністра інфраструктури України, начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги територіального значення T-08-05 (Веселе - Мелітополь). Павла Мельника до міністра інфраструктури України, начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги територіального значення Т-08-21 (Панфілівка - Приморськ). Це всі депутатські запити на сьогодні. Я пообіцяла, Ірина Геращенко, будь ласка, з процедури слово. Будь ласка, пані Ірині включіть мікрофон. 12:48:43 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановна головуюча. Я хочу звернутися до президії, звернути увагу на сесійну залу, яка порожня, шкода, що немає зараз народних депутатів України, хотіла це по гарячим слідам озвучити. Під час голосування запитів народний депутат Камельчук встав і підняв руку в непристойному жесті і, на жаль, президія на це не відреагувала. Мені здається, що сьогодні ми маємо важливу розмову про дотримання Регламенту. Я хочу звернутися до Президії з проханням жорстко обривати будь-які матюки в залі, якими, на жаль, в першу чергу користується фракція "Слуга народу", і непристойні жести. Ми не підтримуємо і і вчорашню історію, і сьогоднішню. І якщо будуть якісь висновки, ви збираєтесь робити, будь ласка, і до "слуг народу". Ну, і звичайно, важливо щоби і опозиції не виключали мікрофони, тоді опозиція не буде якось інакше реагувати на цю історію. Але депутат Камельчук підняв руку в непристойному жесті.